Уважаеми колеги, позволете ми да Ви представя Проекта за програма, който беше обсъден на Председателския съвет придоби следния вид:

Има подадена оставка от Глинка Комитов – управител на Националната здравноосигурителна каса, на 29 юни 2017 г. 3. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на

Международната банка за възстановяване и развитие. Вносител – Министерският съвет, 23 юни 2017 г. 6. Доклад на Временната комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати и Проект за решение по доклада. Вносител – Временната комисия,

Програмата е приета. Имаме постъпило предложение за включване на точка в седмичната Програма за работа на Народното събрание за периода 5 – 7 юли 2017 г. по реда на чл. 53, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от народните представители Корнелия Нинова, Крум Зарков и Филип Попов. Предложението е недопустимо, като неотговарящо на изискванията на чл. 53, ал. 3 от Правилника ни. То касае Законопроект за Гражданския процесуален кодекс. Днес ще бъде разгледан в Правната комисия ще постъпи до 9,00 ч. утре. Поех ангажимент на Председателския съвет всички законопроекти по темата да бъдат обсъждани в петък като първа точка. Съобщения: Постъпили законопроекти и проекторешения за периода от 28 юни до 4 юли 2017 г.: На 28 юни юни 2017 г. е постъпил Отчет за изпълнение на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г. Вносител – Националният осигурителен институт. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по труда, социалната и демографската политика. На 29 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за ратифициране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Департамента по националната отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, Правителството на Кралство Швеция, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно Центъра за координация на придвижването „Европа“.

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия ССI 2014ТС16I5СВ007 между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия.

е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Вносител – народният представител Станислав Иванов. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Разпределен е и на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Отново на 30 юни 2017 г. е постъпил Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г. Вносител – Комисията за регулиране на съобщенията. Разпределен е на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. На 30 юни 2017 г. е постъпил Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г. – „Анализ на пощенските услуги“. Вносител – Комисията за регулиране на съобщенията. Разпределен е на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.

юли 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Вносител – народният представител Христиан Митев и група народни по правни въпроси. На 4 юли 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Вносители – народните представители Данаил Кирилов, Емил Димитров, Христиан Митев, Анна Александрова и Иглика Иванова-Събева. Водеща е Комисията по правни въпроси. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на Плана за съвместна българо-американска подготовка и учения в страната и в чужбина за 2017 г. в периода от 1 до 14 юли 2017 г. ще се проведе съвместна българо-американска летателна тренировка „Тракийска звезда 2017“. Уведомлението е постъпило на 30 юни с вх. Народното събрание е постъпил Отчет на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнението на функциите му по Закона за банковата несъстоятелност за периода от 25 май до 24 юни до 24 юни 2017 г., Протокол № 27 от заседание на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. С писмо на председателя на Народното събрание Отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Съгласно Закона за Фискалния съвет и автоматичните корективи в Народното събрание е постъпило Становището на Фискалния съвет относно Конвергентната програма на Република България за периода 2017 – 2020 г., одобрена с Решение № 284 на Министерския съвет от 2017 г. С писма на председателя материалът е предоставен на всички постоянни комисии и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание. От Националния статистически институт е постъпила Информация за общ индекс на цени на производител в промишлеността, индекси на цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността за май 2017 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Уважаеми колеги народни представители, думата поиска министърът на вътрешните работи Валентин Радев. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми народни представители! Заставам пред Вас, за да Ви информирам какво се случи през последните дни във връзка с наводненията

пред „Александър Невски“ ще има водосвет на знамената, строени са силите, ще има показ на техника на МВР. Така че заповядайте на празника. Във връзка с постъпилата информация от Националния институт по метеорология и хидрология – БАН, за предстоящата усложнена обстановка тогава вследствие на очаквани обилни валежи на територията на страната в периода 2

Националният щаб съгласно Националния план за защита при бедствия, и то Част втора „Защита при наводнения“. Ръководител бях аз, заместник-ръководител – мой заместник-министър. В тази заповед и в този Национален план министър Нанков – на регионалното развитие, Димов – на околната среда и водите, министър Порожанов – на земеделието, комисар Младенов – главен секретар на МВР, и Николай Николов – директор на Главна дирекция В качеството си на ръководител на Националния щаб Ви информирам, че с колегите министри и останалите членове, включени в Националния щаб, предприехме всички необходими превантивни мерки, а впоследствие и дейности, които следва да се изпълняват по изискванията на Националния план.

която ни беше съобщена от проф. Христомир Брънзов – директор на Националния институт по метеорология и хидрология. Обсъдени бяха задачите, стоящи пред органите на централната и местната власт, за предприемане на допълнителни превантивни мерки за недопускане и намаляване последствията от наводненията. С мое писмо № 81-21К, като ръководител на Националния щаб, изпратих указание към областните управители. Писмото беше изпратено и до Националното сдружение на общините. В изпълнение на дадените указания към областните управители от тях беше извършено следното: направен беше преглед на областните общински планове за действие; създадена бе организация за наблюдение на критичните места, особено реки и язовири; направен бе преглед за готовността на техниката за провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи и за изграждане на диги; направена бе връзка с доброволни формирования за включване в изпълнението на неотложни аварийно-възстановителни работи; създадена бе организация за въвеждане при необходимост на областните и общинските планове за действия при извънредни ситуации; създадена бе организация за поддържане на постоянна връзка с дежурните по общини по линия на оперативните части на МВР. Отделно от това, бяха изпратени указания до териториалните структури за предприемане на допълнителни превантивни мерки за повишаване готовността на съставните части на така наречената „Единна спасителна система“, включваща Полиция, Бърза помощ, Пожарна и БЧК – заедно. Създадена беше и организация за постоянен обмен на информация между Националния институт по метеорология и хидрология на БАН, Метеорологичния център на военновъздушните сили, Центъра за аерокосмическо наблюдение, ДКСИ и МВР относно развитие на метеорологичната обстановка. Тя се следеше постоянно. Информирани бяха органите на изпълнителната местна власт в областите, в които бе обявен оранжев код. На 3 юли, в понеделник, в 15,00 ч. отново в сградата на МВР проведохме второто заседание на Националния щаб. В заседанието взеха участие и допълнително привлечени членове, включително и кметът на столицата госпожа Фандъкова. На заседанието бяха изнесени доклади за фактическата обстановка, предприети бяха действия, включително по готовността на ведомствата и състоянието на частите на този План. Изслушани бяха по телефона директно становища на областните управители на Видин, Враца, Плевен, Търговище и Разград относно обстановката в момента, готовността на силите и средствата, и предприетите мерки в тази област. След анализиране на постъпилата информация от тях и оценка на обстановката бе отчетено, че необходимата координация и организация на работа на всички институции, ангажирани към проблема с обилните валежи и градушки, е създадена. Отчетено беше по нивата, че големите язовири имат достатъчно свободен обем за поемане на очакваните количества валежи, включително тези с питейна вода, които са към МРРБ, и другите големи язовири, които са за поливане и са към Министерството на земеделието. Разпоредих на областните управители на Видин, Враца, Ловеч, Плевен, Търговище и Разград да предприемат мерки за информиране на кметовете, и нещо, което се пропуска – и на населението, относно създадената организация. За периода от 18,00 ч. на 2 юли, неделя, до вторник – 12,00 по Националния телефон за спешни повиквания 112 постъпиха над 650 сигнала, свързани с усложнената обстановка – паднали клони, дървета, задръстени шахти и така нататък, нещо обичайно, което се случва при наводнения. Най-критична беше обстановката в Плевенска област – общините Плевен, Подем, Гулянци. За преодоляване на последствията от падналите валежи бяха сформирани оперативни групи от засегнатите общини. Със заповед РД-10 на кмета на Плевен бе обявено частично бедствено положение. Затворен бе пътният участък Плевен – Ловеч. Падналите обилни валежи допълнително доведоха до затваряне пътищата Победа – Подем, Подем – Комарево, което бе по причина струпани водни количества и кал на платното. На 3 юли, в понеделник, около 2,00 ч. в рамките на седем часа само значително бе усложнена обстановката в района на община Самоков – информирани сте от телевизията, поради паднали интензивни валежи от дъжд. Получени бяха над 260 сигнала и със заповед на кмета на Самоков и тук беше обявено частично бедствено положение. За оказване на помощ на застрашеното население бяха въведени екипи на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ от София област и столицата. В операциите бяха включени осем противопожарни автомобила, 32 мотопомпи, специализирана амфибия „Тайга“ и 4 мотопомпи от аварийното звено в Столичната община. Извършена бе евакуация на 12 граждани. Област Търговище – предупредихме и директно от щаба часове преди да ги връхлети дъжда. Около 18,00 ч. на 3 юли 2017 г. на територията на Омуртаг се разви тази буря и там паднали клони, дървета, къщи и също беше обявено частично бедствено положение, само за община Омуртаг. Област Бургас – около 19,00 ч. в понеделник, обстановката в Созопол рязко се влоши, силна буря, дъжд, отново изпратени екипи. Около 23,00 ч. вечерта положението в града се нормализира. В София за периода от 2 до 3 юли 2017 г. фронтът на лошото време премина през западната част на града – района на Горна баня, Люлин и Обеля, и централната част на града. Общо регистрирахме 23 сигнала. В областите Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Русе, Кюстендил и Перник бяха получени също множество сигнали, но обстановката в тези региони не налагаше обявяване на бедствено положение. Българската армия със своите модули в страната беше в готовност, но не се наложи включването им. Информация за щетите, касаещи пътната обстановка: нанесени са щети по републиканската пътна мрежа в областите Плевен, Ловеч, Враца, Велико Търново и София. Има наводнени пътни участъци, свлечени земни маси, изровени банкети, наноси по пътното платно, паднали дървета, с които в момента се справяме. Вследствие на голямата буря е забелязан теч в лявата тръба на тунел „Ечемишка“. „Ечемишка“. Тунелът се наблюдава и ще се пристъпи към почистване на платната и осигуряване на безопасно движение на моторните превозни средства. Информация за състоянието на реките: през изминалите денонощия водните нива на почти всички реки в Дунавския басейн са се повишили, но са под праговете за средни води. Щети за земеделската продукция: юли 2017 г., вчера, до края на деня има подадени осем заявления за сформиране на комисии за оглед. В Министерство на земеделието, храните и горите информират, че за периода 2 и г. са проведени девет въздействия върху 75 облачни градоносни клетки, като са изстреляни 736 ракети. В заключение ще подчертая, че съгласуваните действия между всички институции от изпълнителната власт, както и своевременното свикване на Националния щаб допринесоха за компетентното реагиране на екипите на всички нива на управление в процеса на изпълнение на Националния план при бедствия и аварии. Това доведе и до недопускане на жертви. Днес и през следващите дни ще продължи оказване на помощ на пострадалите населени места и описване на щетите. През днешния ден, 5-ти, продължаваме да наблюдаваме обстановката в страната като отчитаме нейното нормализиране, което предполага и прекратяване дейността на Националния щаб за изпълнение на Националния план за защита при бедствия.

като се вземат предвид и щетите от обилните валежи през последните дни. Уважаеми народни представители, смятам, че с докладваните пред Вас навременни превантивни действия на правителството, те дават представа на Вас и българските граждани как работи и как трябва да работи системата за защита при бедствия и аварии на страната. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Моля да предадете поздравленията на всички народни представители към служителите на Министерството на вътрешните работи, дори на тези, които няма да успеят да присъстват в 11,30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

Партия „Воля“ изразява категоричната си подкрепа за тях и за всички български медици, които полагат неимоверни усилия, за да продължават да работят при тези ненормални условия. Що за държава е тази, която не може да защити представителите на една от най-важните и хуманни професии? Така ли ще задържим медиците в България като оставяме всеки хулиган да издевателства над тях? Настояваме правителството да вземе мерки за прекратяване на насилието над българските лекари. Вместо да покровителстват картелите и да се занимават с вътрешнопартийни лобистки скандали, призоваваме управляващите партии да се заемат с реалните проблеми на хората. Побоят този път е над медици, но това е само един от примерите за ширещата се престъпност, на която не виждаме адекватно противодействие. Това е малък, но категорично ярък пример за тоталната абдикация на държавата от основната ѝ роля – да защитата живота, имуществото и правото на достойно съществуване на нейните граждани. Какво става в България? Пребити лекари всяка седмица, ученици посягат на учители и съученици, агресията в обществото ни расте с всеки изминал ден. Усещането за липса на държава, за безнаказаност е повсеместно и развързва ръцете на хора, които нямат място в съвременното ни общество. В същото време сме свидетели и на поредното напрежение между роми и българи – този път в Асеновград. Проблем, който няколко дни кой знае защо не се решава? някои въпроси: дали пък някой не се възползва от ситуацията, за да измести общественото внимание от други неудобни теми, като например: какво точно е ставало в НДК? Защо се наложи толкова спешно държавата да вземе нов заем? Защо минималната пенсия не стана 300 лв., както беше щедро обещавано на възрастните хора? Защо полицаите днес са пред парламента? Превръщането на България в територия с необразовано и лесно манипулируемо население може да е цел на политическия и икономическия картел, но нашата воля е друга държавата да защити правата и достойнството на своите граждани, за да живеем в нормална държава, в която законът е над всичко и над всички. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Христов. Заповядайте, госпожо Захариева, от името на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги! Ние от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, твърдо вярваме, че образованието и грамотността са право и задължение на всеки човек. Работим активно всеки български гражданин да бъде грамотен, за да бъде полезен за себе си и за цялото общество. Във всяко свое действие до момента сме отстоявали политики за гарантирано и стабилно, и качествено образование. Приетият с решение на Министерския съвет и на премиера Бойко Борисов механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици, задължителна предучилищна и училищна възраст, една от стъпките за изпълнение на категоричния ангажимент на ГЕРБ и правителството за преодоляване на неграмотността с цел по-добър живот и икономически растеж. Държавата и обществото ни не могат повече да си позволят да има хора, които са с ниско образование или без образование. Не можем да допуснем семейства, които пренебрегват задълженията си и лишават децата си от правото на по-добър живот. Липсата на образование води до конфликти като в Асеновград или Столипиново, до безработица и престъпност. Високите доходи и стабилната икономика се постигат само с качествено образование. Не можем да си позволим да харчим държавен и обществен ресурс в подкрепа на семейства или групи от обществото, които не изпълняват конституционните си задължения да изпращат децата си на училище. сме да осигурим достатъчно механизми, така че всяко дете още на този 15-и септември да влезе в детската градина или класната стая и да остане там. механизъм от Министерския съвет е мярка в тази посока, която ще гарантира спазването на конституционното задължение на всеки родител да осигури образование на детето си до 16 години. Документът, който е част от общото разбиране и последователна политика на ГЕРБ, изисква ангажираност на всички институции в образованието, в социалната система и на полицията в помощ на семействата и на децата и учениците. В него са разписани точни и кратки срокове, които да осигурят на всяко населено място, за всяко училище и детска градина екип от специалисти в образованието, социалните служби, общините и полицията, които да работят заедно, така че всяко едно дете, без изключение, да получи индивидуална помощ и подкрепа по пътя на знанието. Във всяко населено място с училище до 20 август 2017 г. ще бъдат сформирани екипи, които ще работят за това всяко дете да е в детската градина или училище. Има ясни правила за бързо взаимодействие между институциите и конкретни мерки за подкрепа. По данни на Националния статистически институт през учебната 2015/2016 г. всеки седми ученик между 15 и 18 години не е в училище. Екипите трябва да установят децата и учениците, които изобщо не са ходили на градина или училище, както и тези, които са спрели да ги посещават преждевременно. Тяхно задължение е да установят и за кои деца съществува риск да напуснат образователната система, както и да се предприемат мерки за допълнителна подкрепа. По информация от ГРАО до 31 август 2017 г. кметовете на общини трябва да изготвят списък на децата, които е трябвало още миналата година да тръгнат на градина или училище, но не са били записани. Екипите ще посещават домовете им, ще разговарят с родителите. За убеждаването им да изпращат децата си на училище ще бъдат привлечени медиатори и местните общности. Механизмът предвижда и оптимизиране на процедурата за отпускане на семейни и други помощи в натура, спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците. Събраната информация ще бъде предоставена на кметовете на общините, за да санкционират нарушението на Закона за предучилищното и училищно образование. Ако някои от децата не са открити на адресите си, ще се търси съдействие от управленията на МВР за установяване на местопребиваването им. Уважаеми колеги, ГЕРБ обеща и двойно увеличение на учителските заплати за четиригодишен мандат. Всяка година 330 млн. лв. инвестиции в образованието – това е твърд финансов и политически ангажимент за мотивирани учители и за по-добро образование. Продължаваме да инвестираме в предучилищното образование и в грижите от ранна детска възраст. Имаме нов Закон за предучилищното и училищното образование, който гарантира свобода на работата за учителите и изисква качествено обучение за поколенията на XXI век. Насочваме средства за развитие на личности с гарантиран успех и професионална реализация. Работим и продължаваме да работим за програми за професионалното обучение на учениците. Подкрепяме политики от детската градина до края на гимназията за развие на личния талант. Говорим непрекъснато с бизнеса как да направим необходимото, за да има високо качество на кадрите на пазара на труда, независимо от професията, защото всичко това е в основата да имаме стабилна държава, сигурност в обществото и икономически просперитет на нацията. В образованието, уважаеми колеги, няма място за популизъм и евтини нереални обещания, като даването на еднократни помощи, каквото чухме преди няколко дни от страна на БСП. Знаем, че за колегите от ляво е въпрос на партиен дълг да се упражняват по темата и да се опитват да трупат политически дивиденти. Опитите непрекъснато да се внушава недоверие към всичко, което се прави за по-добро образование и просперитет е политически безотговорно. Тук не става дума за успеха на ГЕРБ, а за това, че ние, като общество не можем да си позволим образование, което не успява да образова; за училища, които не могат да задържат учениците в класните стаи; за родители, които безнаказано лишават децата си от правата им; за институции, които имат механизъм и финансов ресурс, но не могат да се разберат как да работят заедно. Това са трудните процеси и ние от ГЕРБ знаем отлично това, но освен здраво да работим за преодоляване на предизвикателствата, нямаме друг път. Ние в ГЕРБ поехме своята отговорност и ангажимент за преодоляване на проблема с неграмотността. Поехме и изпълняваме своя ангажимент към всяко българско дете с политиките, които партията и правителството на премиера Бойко Борисов прие за изпълнение. Всеки един от нас съзнава, че това е въпрос не за дебати, а за категорични решения – днес и сега, и работи, и ще работи в тази посока. Вярваме, че с усилията на всеки от нас, с усилията на нашите съмишленици, с усилията на всеки българин ще дадем шанс на всяко дете да получи знания и ще дадем шанс на нас, като нация, да изградим сигурно бъдеще и просперитет. Това, уважаеми колеги, не са просто думи. Статистиката, анализаторите, примерите от останалия свят са категорични – образованите хора получават повече, работят по-добре и живеят по

на полицаите и служителите в МВР, позволете ми да ги поздравя най сърдечно от името на парламентарната група на ДПС и да им пожелая щастие, здраве и късмет, да им пожелая професионални успехи и нека този празник тази година, на който те не празнуват, а протестират, да е последен в този вид! Нека следваща година празникът им да е истински, а не да протестират за по-високи доходи и за за решаването на проблемите в Министерството на вътрешните работи. Искам да поздравя и министъра на вътрешните работи, и целия политически кабинет. С поздрава имам един апел към тях нека да чуят какво искат полицаите, защото, съгласете се, колеги, не звучи никак добре от устата на министър на вътрешните работи думи като: „Аз леко не разбирам какво искат тези полицаи.“ чуйте тези хора, те не протестират за това, че имат празник, както чуваме подмятания. Те не протестират защото не искат да празнуват. Те протестират, защото ножът е опрял до кокала. Много години търпят, много години обещаваме. Похвално е това, което правите в сферата на образованието. Поздравявам госпожа Захариева за декларацията, но искам същата декларация от Политическа партия ГЕРБ и твърд ангажимент, и стратегия за решаване проблемите в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

институция, създадена преди 138 години от княз Александър Батенберг и имаща основополагаща роля при формирането и развитието на българската държава след Освобождението и гарант за нормално функциониране на обществените отношения и сигурността на гражданите. За съжаление, уважаеми дами и господа, на днешната дата не е възможно да очакваме от тези, които трябва да поздравим за професионалния празник, признателност и благодарност за добре свършена работа.

Това води до неизмерими негативни последици и, за съжаление, най-вече увеличава недоверието на гражданите в това, че Министерството на вътрешните работи като институция има капацитет да гарантира тяхната сигурност. Секторът „Сигурност“, уважаеми дами и господа, трябва да има своята устойчивост, своята прогнозируемост, че за тези служители, които носят службата, а и за тези, които постъпват на работа, няма всяка година да се влошават условията на труд, по които те са назначени и трябва да изпълняват своите задължения. Днес тези полицаи, които ще протестират пред Народното събрание и срещу които беше оказан неимоверен натиск, за да не осъществят това свое право, имат много основания за това, което правят. Те не трябва да спират след арогантното отношение на правителството към тях. Ние не приемаме премиерът Борисов да прехвърля отговорности, защото трима, даже четирима министри от ГЕРБ управляват от години МВР – от 2009 г. насам, а главната причина за това, което ще се изрази навън като недоволство, е липсата на социален диалог и разнобой в позициите на политическото ръководство. Само да си припомним политическата Програма на ГЕРБ от последните избори, където се обещаваше попълване на щата на полицаите с 6 хиляди души; присъствие във всяко населено място на униформен полицай, а в действителност се оказа, че служителите на Министерството са със скъсани обувки и си купуват униформите, за да отидат да охраняват българската граница. Само страхът от протести доведе до скоростна промяна на Закона за Министерството на вътрешните работи, даваща възможност за липсващи дрехи, да се заменят с пари. В същото време всички очакваме управляващите да изпълнят ангажиментите, поети на последното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, а именно в срок до 30 юни, който вече изтече, да се предоставят конкретни планове за попълване на недостига на личен състав в сектор „Сигурност“ и в частност Министерство на вътрешните работи; да се представят мерки за повишаване квалификацията, престижа и мотивацията на работещия в сектора; да се представи план за неговата модернизация нищо такова! Само липса на отговори и действия както от министъра на вътрешните работи, така и от премиера, и то на фона на заявеното от финансовия министър Горанов намерение да намали бюджета на Министерството за 2018 г. с 300 млн. лв., пренебрегвайки огромното напрежение в системата за сигурност и заявените по-горе намерения за мерки и в сектор „Сигурност“, точно на прага на предстоящото председателство на Съвета на Европейския съюз. Какво можем да очакваме от служителите в системата на МВР, които получават непрестанно подобни „изненади“ и за положения труд са „награждавани“ с по-ниско с по-ниско заплащане и лоши условия на изпълнение на служебните задължения? Единственото, което може да очакваме в такава ситуация, е задълбочаващата се и необратима демотивация при носене на службата. И за да могат достойно да посрещнат своя професионален празник хората, които в момента се подготвят да излязат отвън и да изкажат своите искания пред нас и да се спре демотивацията, не е нужно много, уважаеми дами и господа. Просто трябва да бъдат чути и да се доведе до промяна на определени обществени взаимоотношения към техния подобрен вариант, което ще доведе до по-добри условия за изпълняване на професионалния дълг, а именно, да се отговори на исканията на тези хора – нов Закон за МВР, изчистен от противоречия, повишаване на възнагражденията на тези хора и нормални условия на труд. Честит празник, уважаеми дами и господа полицаи и служители на Министерството! Дано следващият празник

Доклад на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Заповядайте, господин Калфин.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

Заповядайте, господин Калфин, продължете. 702-00-18, внесен от Министерски съвет на 15 юни 2017 г. На редовно заседание, проведено на 29 юни 2017 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека обсъди Административен мониторингов доклад за 2016 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020), № 702-00-18, внесен от Министерски съвет на 15 юни 2017 г.

Заповядайте, господин Калфин, Тя подчерта, че Административният мониторингов доклад е в съответствие с решението на Народното събрание от 1 март 2012 г. за приемане на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020). Всяка година Министерският съвет внася доклад в Народното събрание за изпълнението на Националната стратегия на национално ниво по приоритети. Той включва информацията, която е подадена от институциите, като се отчита напредъкът по заложените мерки и дейности по шестте приоритета на Националната стратегия – образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия, култура и медии, върховенство на закона и антидискриминация. Административният мониторингов доклад за 2016 г. е разделен на две части – информация, предоставена от държавните институции, и приложение, в което са залегнали областните стратегии и общински планове за действие към тези стратегии. Госпожа Иванова отбеляза, че предстои изработване на система за мониторинг и контрол на Националната стратегия и от следващата година докладът ще е с аналитичен характер. Напредък в сферата на образованието се отчита с: въведената целодневна организация на учебния ден за учениците от I до VII клас; гарантирането на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от малките населени места, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища. През 2016 г. в областта на здравеопазването значителен напредък е увеличаването на здравните медиатори, мобилните кабинети и обхватът на профилактичните прегледи сред ромското население, особено сред малките деца. В областта на заетостта като успех се посочва мобилизирането на усилията на всички заинтересовани страни за активизиране на ромските общности по отношение на интеграцията на пазара на труда. Резултатът от подадената информация от съответните институции е, че интеграцията на ромите се включва във всички релевантни секторни политики като част от дългосрочната борба със социалното изключване и с проблемите, свързани с бедността. В този смисъл сериозен напредък е постигнатото по отношение на местните политики – общините припознават проблема и и изготвят свои общински планове за действие в изпълнение на Националната стратегия. В последвалата дискусия взеха участие народните представители: Красимир Велчев, Евгения Алексиева, Павел Шопов, Стоян Мирчев, Николай Тишев, Хайри Садъков, Валентина Найденова и Тодор Байчев. След проведените разисквания, Комисията по вероизповеданията и правата на човека с 14 гласа „за”, без „против“ и 2 гласа „въздържали се“ предлага на Народното събрание да приеме

702-00-18, внесен от Министерски съвет на 15 юни 2017 г., и приложения към него Проект за решение на Народното събрание.“ Ще Ви прочета и Решението:

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър и Вицепремиер, уважаеми колеги! „ДОКЛАД на Комисията по здравеопазването относно Административен мониторингов доклад за 2016 г. за за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020), № 702-00-18, внесен от Министерски съвет на 15 юни 2017 г. На свое редовно заседание, проведено на 29 юни 2017 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Административен мониторингов доклад за 2016 г. за за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 –2020), № 702-00-18, внесен от Министерски съвет на 15 юни 2017 г. На заседанието присъстваха: госпожа Христина Христова и госпожа Иванка Кръстева – съветници на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика, госпожа Росица Иванова – секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, д-р Снежана Поповска – експерт в Министерството на здравеопазването, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентски и неправителствени организации. Административният мониторингов доклад за 2016 г. беше представен от госпожа Росица Иванова. Госпожа Иванова информира членовете на Комисията по здравеопазване, че Докладът отчита постигнатия напредък през 2016 г. по изпълнението на мерките от Плана за действие по приоритетите на Националната стратегия от страна на всяко отделно министерство, съобразно неговите компетенции. За следващата година е планирано на вниманието на народните представители да бъде предоставен доклад, изработен по индикаторен модел, с трендове за всяка отделна мярка и при отчитане на нейната ефективност. В Доклада е акцентирано върху дейността на здравните медиатори и функционирането на мобилните кабинети, което се финансира от държавния бюджет. Всички други инициативи се финансират по европейски програми и с помощта на Конфедерация Швейцария и Кралство Норвегия. Акцентирано е върху развитието на здравно-информационни кампании с подчертано профилактична насоченост, дейности за здравно неосигурени бременни и родилки с фокус върху малолетните и непълнолетните, както и върху положителната практика за подпомагане на стипендианти-роми за обучение по медицина. Срещнатите предизвикателства и трудности относно незадоволителния обхват на профилактичните прегледи сред ромската общност са в резултат на: нередовни здравни осигуровки; липса на избор на семеен лекар; ниска грамотност и липса на здравна култура; липса на здравни медиатори за работа сред ромската общност; незадоволителни нагласи сред ромската общност за интегриране към общо профилактичните дейности за по-добро здраве. Сериозен проблем представлява здравната неосигуреност сред ромското население, което ограничава достъпа до медицинска помощ. Голям процент от ромите считат за здраве отсъствието на болест. Здравето се превръща в грижа само при наличието на симптоми и възпрепятстващи последствия и поради това понятието за превенция и профилактика на здравословното състояние почти напълно отсъства. Наблюдават се редица положителни тенденции при интегрирането на ромите, като е необходимо осигуряването на повече национално финансиране за изпълнението на мерките от Плана за действие. Общините започват все по-добре да планират, приоритизират и мониторират мерки и дейности за постигане на реални резултати. Членовете на Комисията направиха задълбочен анализ на представения Доклад, като направиха конкретни бележки, препоръки и заключения: неравномерно покритие на географската територия на страната от работещите 215 медиатори 115 общини и недостатъчно финансиране на обучението на нови медиатори; затруднен достъп до здравна информация и ниска здравна култура у младите ромки, водещи до ранно забременяване и практическа реализация на принципа, че „децата не трябва да раждат деца“; засилване на ролята на трудовите медиатори в бюрата по труда за осигуряване на заетост на младите роми; преодоляване на ширещите се антиваксинални нагласи; отчитане на ролята както на здравните медиатори, така и на личните лекари, работещите в регионалните здравни инспекции и на неправителствените организации; редица технически неточности в Доклада, които следва да не се допускат от гледна точка на прецизността; липсва темата за репродуктивното здраве на ромите, която следва да е във фокуса на Доклада. В заключение, госпожа Иванова информира народните представители, че докладът се изпраща и в Европейската комисия, като същевременно неправителствените организации изготвят паралелен доклад „в сянка“. Секретарят на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси изрази мнение, че е налице политическа воля и последователност при реализирането на мерките за интегриране на ромите. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за” – 15, „въздържали се“ – 4, „против“ – няма, Комисията по здравеопазване предлага на Народното събрание

Кой ще ни го представи, колеги? Госпожо Дукова, заповядайте.

по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите. „ДОКЛАД относно Административен мониторингов доклад за 2016 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегрирането на ромите (2012 – 2020), № 702-00-18, внесен от Министерския съвет на Република България на 15 юни 2017 г. Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите на свое редовно заседание, проведено на 22 юни 2017 г., разгледа и обсъди Административен мониторингов доклад за 2016 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегрирането на ромите (2012 – 2020), № 702-00-18, внесен от Министерския съвет на Република България на 15 юни 2017 г. На заседанието на Комисията Докладът бе представен от госпожа Росица Иванова – секретар на Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Министерския съвет. При представянето бе отбелязано, че настоящият Административен мониторингов доклад съдържа резултатите от постигнатото през 2016 г. от институциите на национално ниво по отделните приоритети, както и информация за напредъка по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г. В приложение са посочени резултатите от дейностите за изпълнение на областните стратегии и на общинските планове за действие. Националната стратегия прилага интегриран подход за решаването на комплексния характер на многоаспектните проблеми, засягащи уязвимите лица от ромски произход и лица в неравностойно положение от други етнически групи. Политиката за интеграция на ромите е част от политиката за борбата с бедността и социалното изключване. В представената информация от отговорните институции е видно, че интеграцията на ромите е включена във всички релевантни секторни политики, включително и в тематичните цели в социалното включване, образованието и заетостта. Докладът представя приноса на всички ангажирани институции за интегрирането на ромската общност в българското общество. За посочения период са налице голям брой местни инициативи, осъществени от общини и неправителствени организации по всички приоритети, изградени са много партньорства, местни инициативни групи, споразумения и различни механизми за координация в работата между институциите и гражданските организации. Организациите, работещи в сферата на ромската интеграция, участват във всички етапи на разработване, изпълнение, мониторинг и оценка на мерките за интеграция в тематичните групи по оперативните програми и други международни програми и механизми на финансиране, в работни групи, в комитети за наблюдение. В последвалата дискусия участие взеха народните представители Антон Кутев, Снежана Дукова, Даниела Дариткова и Надя Клисурска. Акцент в обсъждането бяха въпросите относно проблемите със здравната култура сред ромското население, образованието, търсенето на други решения за създаване на устойчива трудова заетост на ромите. Поставен бе въпросът и за липсата на видими резултати от изпълнението на мерките по Националната стратегия за интегриране на ромите, независимо от отчетения в Доклада напредък. Част от народните представители изразиха подкрепата си за Доклада и отправиха препоръки за оптимизирането му, относно фактическите данни, които не дават ясна представа на какво основание се диференцира населението като ромско. Въз основа на представения Доклад и след последвалото гласуване, Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите с 9 гласа – „за“, 0 гласа „против“ и 6 гласа – „въздържали се“, предлага на Народното събрание да приеме Административен мониторингов доклад за 2016 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегрирането на ромите

сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, представители на социалните партньори и неправителствени организации. Докладът беше представен от госпожа Топакбашиян съдържа резултатите от постигнатото през 2016 г. от институциите на национално ниво по отделните приоритети, както и информация за напредъка по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г. приложението са посочени резултатите от дейностите за изпълнение на областните стратегии и на общинските планове за действие. В обхвата на компетенциите на Комисията по труда и социалната политика е докладваното за напредъка по приоритет „Заетост”, като водещата институция за постигане целите на този приоритет е Министерството на труда и социалната политика, ръководено от принципите за недопускане на дискриминация и осигуряване на условия за равни възможности и равно третиране на всички български граждани, независимо от етническата им принадлежност, което е и част от политиката за борба с бедността и социалното изключване. Активната политика за подпомагане на социално-икономическата интеграция на етническите малцинства и други уязвими групи в неравностойно положение на пазара на труда се реализира от Агенцията по заетостта. През 2016 г. е планирано 18 100 безработни лица от ромски произход, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” в страната, да бъдат включени в дейности за повишаване пригодността за заетост и квалификацията, осигуряване на заетост и насърчаване на предприемаческата им култура. Броят на обхванатите лица през 2016 г. по различните дейности в плана е 30 757, което е 170% изпълнение на годишния план. От общия брой обхванати лица, 17 978 са жени, 11 505 са младежи до 29 години възраст. Включените лица в дейности за повишаване на пригодността им за заетост и квалификация през годината са 11 334, при план 7 500: - мотивирани за активно поведение на пазара на труда – 5 403 лица; - включени в индивидуални и групови форми за професионално ориентиране – 5 167 лица; - включени в обучение за професионална квалификация – 764 лица. В изпълнение на мярката за осигуряване на заетост на ромите през 2016 г. са включени в заетост 19 380 лица, което е 185% изпълнение на годишния план. Най-много са започналите работа на първичния пазар на труда – 13 610 лица. По програми и мерки за заетост и обучение са устроени на работа 1950 лица, по проекти на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” – 3820 лица. Относно мярката в плана за насърчаването на предприемачеството, през 2016 г. в обучение за стартиране и управление на собствен бизнес са включени 43 лица.

за регистрация и ползване на посредническите услуги на ДБТ за заетост и обучение. Във връзка с това, медиаторите провеждат информационни кампании, индивидуални и групови срещи с неактивните и обезкуражените лица на терен, кварталите и селищата, обслужвани от ДБТ с по-компактно ромско население, ангажирани са с провеждането на срещи с работодатели, представители на ромски неправителствени организации и други. Към 31 декември 2016 г. 92-ма ромски медиатори по Националната програма „Активиране на неактивни лица” от ДБТ и филиалите към тях са активирали и мотивирали за регистрация в бюрата по труда 11 946 неактивни и обезкуражени лица от ромския етнос, от които 2 795 лица са намерили своята реализация. През 2016 г. 3482 безработни младежи от ромски произход на възраст до 24 години са включени

първичния пазар на труда. През 2016 г. 2 673 младежи до 24 години са участвали в Ателие за търсене на работа, 199 младежи до 24 години са получили индивидуално консултиране от мениджър на случай и съдействие за връзка с други институции за преодоляване на пречките за започване на работа. За отчетения период Агенцията по заетостта е организирала и провела 5 специализирани трудови борси, насочени към ромската общност. На тях са присъствали 431 търсещи работа лица.

на ключова компетентност, през 2016 г. са включени 764 лица. Относно изпълнението на мярка: Подкрепа за провеждане на инициативи и кампании с ромски организации на местно и национално ниво през 2016 г. са проведени 270 срещи с ромски лидери и организации по места при планирани 150 срещи. По задача „Насърчаване заетостта на ромите“ с мярка: Насърчаване на заетостта на роми, чрез включване в програми и мерки по реда на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), в рамките на годишните програми по Националния план за действие по заетостта, първичния пазар на труда и други проекти и планове в доклада са отчетени следните резултати: 1. Създаване на възможности за трудова реализация на ромите – общо 19 380 роми са устроени на работа през 2016 г. 2. Осигуряване на заетост на трудови медиатори за активиране на неактивни лица от ромски произход, както и активизиране на продължително безработни лица, чрез насърчаване на трудовото медиаторство – през 2016 г. е осигурена заетост на 92 безработни лица, които работят като трудови посредници – ромски медиатори в бюрата по труда.

е интеграцията на безработни лица на възраст над 29 г., регистрирани в бюрата по труда, в заетост при работодател в реалния бизнес или институции на местното самоуправление чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място и субсидия за заетост, като от

Проект „Нова възможност за младежка заетост”, процедура „Младежка заетост”, е улеснило прехода от образование към заетост на 3959 на 3959 договора с 3515 работодатели, като в заетост до този момент са включени общо 7146 безработни лица до 29 годишна възраст. последвалата дискусия участие взеха народните представители Георги Гьоков, Хасан Адемов, Милко Недялков и Калин Поповски. Акцент в обсъждането бяха въпросите относно необходимостта от търсене на други решения за създаване на устойчива трудова заетост на ромите; съмнителната ефективност от дейността на ромските трудови медиатори; липсата на видими резултати от изпълнението на мерките по Националната стратегия за интегриране на ромите и независимо от отчетения в Доклада напредък, проблемите на ромската общност и на цялото общество с ромската общност продължават да се задълбочават. В заключение от дискусията се наложи мнението, че видими резултати от изразходваните средства по програмите няма и следва да се признае неефективността на досегашната политика спрямо това население и решителната необходимост от изготвянето на нова стратегия. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 11 гласа „за“, без „против“ и 8 гласа „въздържали се“, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме Административен мониторингов доклад за 2016 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите

От името на вносителите думата има заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Валери Симеонов.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 В съответствие с решението на Народното събрание от 1 март 2012 г. за приемане на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите Министерският съвет прие свое Решение № 325 от 15 юни 2017 г. настоящия Административен мориторингов доклад, и го внесе в Народното събрание. Докладът отчита действията по изпълнение на Плана за действие за 2016 г. по Националната стратегия. Това е административен доклад, който включва информация, получена от министерствата, които имат отговорности по изпълнението на планираните мерки по приоритетите в Стратегията, както и от областните администрации. Като структура: в Доклада информацията е представена по всеки от шестте приоритета на стратегията. В приложение извън Доклада е изведена информация за изпълнението на областните стратегии. Докладът обхваща мерките със значително въздействие върху приобщаването на ромите, като там, където е възможно, резултатите от тях са представени в сравнителен хронологичен план, онагледени са и позволяват да се проследят процеси и тенденции в тази посока. Интеграционната политика има многосрочен характер и е част от цялостната стратегия на борбата с бедността и социалното включване. Ежегодните доклади показват, че усилията за осигуряване на условия за равен достъп до всички обществени сфери продължават и принос за това имат всички заинтересовани страни, включително и неправителствените организации и самите ромски общности. Докладът представя приноса на всички ангажирани институции за интегрирането на ромската общност в българското общество. Представени са някои от основните мероприятия в отделните сфери през отчетния период. На първо място – в областта на образованието. Приемането на Закона за предучилищното и училищното образование отразява настъпилите промени в общественото развитие и отговаря на очакванията и на участниците в системата, и на обществото за по-качествен и пълноценен образователен процес. Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование не се допуска обособяването на деца и ученици в групи и класове въз основа на етническата им принадлежност. За първи път в българското училище е въведен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Това е Наредба № 13 от 21 септември 2016 г. Новото, което предлага Наредбата, е включването на интеркултурното образование в първи гимназиален етап в „Часа на класа“ – „Час на класния”, както и в рамките на целодневната организация на учебния ден и предучилищното образование. Въпреки усилията в това отношение все още са масови случаите на недобро владеене на български език, отпадане от училище, отсъствие и други. Необходим е сериозен контрол при изпълнението на планираните дейности по отношение на тяхната ефективност за постигането на реални резултати по места. Второ – в областта на здравеопазването. Като значим успех през 2016 г. се посочват утвърдените методи и подходи за работа на терен в междусекторните екипи на общинските администрации, регионалните здравни инспекции, медицинските специалисти и институции, неправителствените организации и здравните медиатори. Здравните медиатори имат съществен принос при оптимизирането на обхвата на профилактичните програми сред ромското население и особено сред малките деца. Все още са налице предизвикателства в работата с уязвимите групи, свързани с нередовно здравно осигуряване, липса на избор на общо практикуващ лекар, ниско ниво на здравната култура, липса на здравни медиатори за работа в ромската общност. Трети раздел – в областта на заетостта. Като успех се посочва мобилизирането на усилията на всички заинтересовани страни за активизиране на ромската общност по отношение на интеграцията на пазара на труда и възможностите за работа, предлагани от дирекциите „Бюра на труда“. Прилага се индивидуален подход, ориентиран към нуждите на тези уязвими групи на пазара на труда. Акцент е активирането на дългосрочно безработни и икономически неактивни хора. Въпреки полаганите усилия, преобладава липсата на активност и интерес към търсенето на работа, които в комбинация с ниската грамотност и квалификация, ниска мотивация и недоверие, са сред основните фактори, създаващи трудности за трудовата реализация и интеграция на ромите. В областта на жилищните условия. Във връзка с подобряването на жилищната условия на хората, живеещи в обособени квартали, махали, гета в отчетите си общините посочват, че най-честото търсят решение на най-належащите проблеми чрез осигуряване на вода и електричество за всички домакинства, асфалтиране на улиците, изграждане на нови и ремонтиране на старите тротоари. Проблемът с незаконните постройки продължава да бъде актуален и често непосилен за решаване само от местните власти. Нужна е национална държавна политика в това направление. Положителна стъпка, чрез която да бъде намерено решение на съществуващите проблеми, е разработването на Проект на национална жилищна стратегия и национални програми за нейната реализация. В областта на върховенството на закона и антидискриминацията институциите и гражданските организации провеждат инициативи, свързани с повишение на осведомеността на обществото относно проблемите на ромските общности. В заключение Докладът показва, че е съвкупност от целенасочени, добре прецизирани мерки. Усилията и доброто партньорство между институциите са ключов фактор за постигане на положителни и устойчиви резултати в изпълнение на целите и приоритетите на Националната стратегия за интегриране на ромите 2012 – 2020 г. Изминалият период показва, че за решаването на съществуващите проблеми и за постигане на целите на интеграционната политика е необходим нов подход, наличието на политическа воля, последователни усилия, мониторинг, икономически растеж, дългосрочно планиране е ефективно използване на финансовия ресурс. Всички сме Всички сме убедени, че интеграцията на ромите и дългосрочна политика. Тя обаче не е самоцелна, тя е част от политиката за борба като цяло с бедността и социалното включване. За съжаление, има несвършени задачи, които също са посочени в Доклада. Препоръките се отнасят до интеграцията на ромите. Тя трябва да бъде включена във всички секторни политики, включително и в тематичните цели в социалното включване, образованието и заетостта. Важен елемент за осъществяване на интеграционната политика е работата в посока преодоляването на негативните стереотипи и традиции. Националната стратегия няма целево финансиране, няма специални средства за изпълнението си. Финансирането на дейностите е от бюджета на съответните министерства. Осигурено е финансиране и чрез Европейски фондове и чрез други донорски програми. госпожи и господа народни представители! Постигнатото до момента трябва да бъде продължено и да се развива. Това, с което не сме се справили, трябва да бъде добре анализирано и да се направят необходимите изводи, които да покажат какви мерки трябва да бъдат предприети. Бедността засяга не само безработните, но и работещите, не само ромите, но и всички етнически групи. Бедността може да се пребори не само от правителството, а от цялото общество и съвсем не с помощи, а с развитие на икономиката и обезпечаването на социални помощи само срещу образование и заетост. Да живее България! Благодаря Ви, уважаеми господин Заместник министър-председател! Имате думата за изказвания, уважаеми колеги. Заповядайте, господин Гьоков. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Вицепремиер! Аз ще започна с Националния съвет по етнически въпроси. Когато се разглежда един толкова важен въпрос от гледна точка на етническите въпроси, а именно Административният мониторингов Доклад за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите, е много добре, че присъства председателят на Съвета по етническите въпроси. Аз изказвам задоволство от това и се надявам не само да присъства, но и да вземе отношение по изказаните становища, препоръки и забележки и най-активно да участва в обсъждането преди всичко на въпроса как ще се изпълнява тази Стратегия в бъдеще, защото досега видими резултати от нея няма. Съжалявам, че го казвам, но е така. Сега по Доклада. В този Доклад реално имаме сбор от едни чиновнически отчети. Докладът общо взето представлява приноса на всички ангажирани институции за интегрирането на ромската общност в българското общество. Това е един документ, който може би е добре администриран от работливи и уважавани от мен хора, които съвестно, но формално са си свършили работата. Представили са какви дейности са извършили отговорните институции и хора в изпълнение на Стратегията. Сигурно хората имат повод за гордост от извършената работа. Но на мен ми идва наум родната мъдрост: „Залудо работи, залудо не стой!“ или, ако мога да я перифразирам малко – „Залудо харчи едни пари, залудо не стой!“. Необходимо ни е на база на всички тези отчетени дейности в отделните министерства, в общините, в държавата един цялостен анализ по проблемите на ромската интеграция – дали тя напредва? Случват ли се очакваните резултати? Ако не, защо не се случват? Какви са пречките? Без един критичен анализ на свършеното досега, който да бъде представен на народните представители, ние няма да имаме представа за това изпълнява ли се Стратегията, или само отбиваме номера, както се казва. Без такъв анализ няма да знаем какви конкретни цели и резултати да търсим в бъдеще и няма да знаем как да ги постигнем. Смятам, че ако изхождаме от това: изпълняват ли се дейностите по Стратегията, можем да сме снизходителни и да приемем Доклада, защото те формално наистина се изпълняват. Но какви са резултатите? От ден на ден по-добре, от година на година – по-зле. Никой в тази държава не може да каже, че има някакъв видим напредък в интеграцията на ромите в българското общество. Затова, ако имаме уважение към себе си като институция, няма да приемем Доклада по предложения ни начин, защото това ще дискредитира допълнително нашата дейност. И без това не ни е толкова висок рейтингът, ще дадем лош сигнал на обществото, че се отнасяме безкритично към една сериозна тема, която е част от живота на българското общество, която е много болезнена за същото това общество и в момента е особено актуална. Казвам „болезнена и актуална“, защото имам предвид събитията от последните дни в Асеновград, а преди това в Катуница, Гърмен, Орландовци и къде ли още не. Ако всичко бе така розово и управляващите адекватно изпълняваха стратегията си по отношението на ромите, щеше ли да има такива събития като в Асеновград? Не мисля. Ами побоищата над лекарите щеше ли да ги има? Отново не мисля, че щеше да ги има. Повярвайте ми играем си с огъня и е въпрос на време да се случат по-сериозни и безвъзвратни събития, ако така неглижираме въпросите по интеграцията на ромите и ако приемем така безкритично всичко, което ни предлага Министерският съвет. Щом се случват такива събития е ясно, че нещата не се развиват в правилната посока и докато формално приемаме отчети, които амбициозно наричаме „доклади за еди какво си“, няма да ги пратим в правилната посока. За мен изводите са, че имаме Стратегия, но в България липсва политика, която да води до превенция на такива случаи, като цитираните от мен. Липсва адекватна политика, която да е насочена към интегрирането на ромското население към българското общество, и която да го прави възможно. Липсва политика, която да прави възможно предотвратяването на конфликти или овладяването им в начална им фаза. Имам усещането, че днешните управляващи, а те всъщност са и вчерашните управляващи, водите една силова политика, спрямо ромите. В случая е нужна не силова, а силна политика, основана на демократични, хуманни действия и решения, които да довеждат до решаване на проблеми, а не до задълбочаването им. Отношенията между малцинствените общности и мнозинството не са управлявани адекватно от сегашното мнозинство и те не са техен приоритет. Връщам се на Доклада. Той не ни дава анализ, на базата на всичко отчетено като действия и дейности, какъв е напредъкът по интеграцията, има ли го или го няма? И, ако го има, защо никой не го вижда, а с всяка изминала година все по-голям процент от ромските деца се причисляват към армията на неграмотните, на безработните, на бедните, на маргинализираните, да не говоря за отпадналите от училище? Да не говоря за липсата на каквато и да е здравна профилактика, която да предотвратява заболяванията сред този етнос, за да не тежат на здравната система на един по-късен етап, защото, заради редица причини, те не плащат и здравни осигуровки. Тази Национална стратегия на Република България за интегрирането на ромите може да не е перфектната стратегия, но като че ли има конкретна визия – стратегия, цели, оперативни цели. Добре звучи, като цяло. В нея са записани много добри пожелания, но въпросът е: могат ли и защо досега не са превърнати в реална политика? И ако искаме да покажем, че не само пишем красиви стратегии, държим красиви речи и имаме хубави намерения, трябва да отговорим на въпроса: защо няма резултати? Въпроса не го задавам аз, той се задава от обществото ни. А няма резултати, защото навярно управляващите не прилагат правилно тази Стратегия на практика и се отнасят формално към проблема. Аз съм изпълнявал тази Стратегия в частта ѝ приоритет, „Заетост“ – един от шестте приоритета, разбира се, на едно по-ниско ниво, и съм вярвал, че така наистина допринасям за интеграцията на ромите, на този етнос. Тук е мястото да кажа, че в Доклада се демонстрира неразбиране на ролята на труда, като фактор за пълноценна интеграция на ромското население. Необосновано нисък е броят на ромите, на които е оказана помощ за започване на работа. И това не е защото службите по заетостта не си вършат работата, а защото е сгрешен подходът към проблема. Знам много неща за тази Стратегия, включително и това, че през 2012 г., когато тя е приемана е подкрепена и от БСП в лицето на тогавашната парламентарна група на „Коалиция за България“, с разбирането, че такава Стратегия е нужна и необходима. Сега си задавам въпроса: тази Стратегия не е ли доста далеч от хората, за които е предназначена? Защото вече пет години отчитаме изпълнението ѝ с административни мониторингови доклади за всяка една от изминалите години. Тези доклади всяка година си приличат като две капки вода и отчитат напредък, но защо ли никой не вижда този напредък? И, разбира се, може би най-важното нещо, за да бъде успешно изпълнявана тази Стратегия е всички тук откровено да проведем дебат: къде бъркахме досега, какви са проблемите досега и защо оперативните, стратегическите цели се разминават с постигнатото? Защо, продължавайки така, вървим по път без изход? изход? Хубаво е, че заместник министър-председателят Валери Симеонов като председател на добре звучащата структура „Национален съвет по етнически въпроси“ е тук, в Народното събрание и, ако намери за нужно, може да предложи промени в Стратегията. Ако предложенията му са читави и адекватни, ние ще подкрепим. Може пък в дебата да стигнем до конкретни мерки как Стратегията да бъде изпълнявана, че да има позитивни резултати. Имам чувството, че досега стотици милиони са изразходвани, но с почти нулев ефект. Ето Ви пример: според доклада 25 млн. лв. са заделени за ограмотяването на неграмотни роми. Какъв е резултатът от изхарчването на толкова много пари? Да са станали по-грамотни ромите? Напротив! А това са само поредните милиони потънали за ограмотяване. Ще направя едно сравнение, което няма да Ви хареса, но е факт. Преди 1990 година нямаше Стратегия за интеграция на ромите, но те бяха десетки пъти по-грамотни и по-работливи, по-интегрирани от сега. Сега харчим милиони и не само, че не постигаме резултати, но и се отдалечаваме безвъзвратно от интегриране на ромите в обществото ни. Ромската общност е даденост, тя е ресурс, който щем не щем трябва да ползваме. Трябва да се работи за тяхната грамотност, квалификация, заетост и така нататък – въобще за тяхната интеграция в обществото, както е модерно да се казва сега. Аз си мисля, че дебат сега няма да има, както нямаше и по приемането на миналогодишните доклади. Ще се гласува, ще се приеме поредният административен документ, поредният бюрократичен доклад, проблемите ще се заметат под масата образно казано и още догодина, при следващия доклад отново ще се питаме: къде сбъркахме? Ще Ви кажа и до какъв извод стигнахме заедно, като обсъждахме Доклада с експерти в интеграцията на малцинствата. Изводът е, че като цяло Мониторинговият доклад оставя усещането от тези, които го четат и анализират, че политиката за интеграция на ромите се реализира с мисълта, че имаме напред десетилетия спокойствие за интегриране на ромите или, което е още по-лошо, че всичко се прави с представата, че има някакви неизчерпаеми еврофондове и други източници на средства, които ще можем да ползваме до безкрай. Нито едното е вярно, нито другото. За съжаление, жестоката жестоката истина е, че ромската интеграция в България се осъществява с грешни политики, създадени от хора, които са далеч от грубата действителност и реалност в страната. Така се въвежда обществото ни в заблуда, че постигаме някакъв напредък в интеграцията на ромите, а то не е така. Всичко това ме кара да гласувам против приемането на този Доклад. Така препоръчвам да гласуват на народните представители от парламентарната група на „БСП за България“, а и на останалите парламентарни групи, които се отнасят отговорно към проблема с интеграцията на ромите. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР Реплики имате ли, уважаеми колеги? Няма. Други изказвания? Заповядайте, господин Манев. Има думата народният представител Маноил Манев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, гости! Не

към полицаите на България. Искам да им пожелая: Честит празник, на тях и на семействата им! А не да четем от тази трибуна

по темата!“.) По темата ще Ви кажа следното. Тук преди малко един колега призова да не приемате Доклада – колега, който години наред най-вероятно е подписвал части от доклада и ги е подавал като информация, тъй като служебните му задължения са го изисквали; колега, който тогава не е решил да променя нищо в Доклада, а сега не му харесва. О'кей, всеки има право да харесва или да не харесва това, което чете. Но истината е следната: Докладът показва реалната ситуация в момента. Докладът отразява това, което се случва. Наше задължение в парламента на Република България е да знаем, че този Доклад може да ни помогне да вземем решения, да правим стъпки – и го правим. Ако някой не иска да ги прави и не му харесва, трябва да си отговори на въпроса: какво той е направил досега? Защо? Защото във всички функции по присъединяването и по интеграцията на ромите има три много важни елемента, с които ние трябва да се съобразяваме. Първо, искам да Ви задам една гатанка за вкъщи. Всеки от Вас, който не може да си отговори какво означават думичките – хорхане,

нека да не се занимава с темата „роми“. Защото единият от проблемите, за който казах, е, че години, десетилетия наред се предлагат мерки, които са свързани с присъединяването на ромската общност. Тя, ромската общност е съставена от страшно много ей такива думички, дето Ви ги казах. Има още поне

Вторият много страшен проблем, наистина страшен, е, че на една част от политическите партии в България им трябва точно такава ромска общност, каквото имаме в момента – неинтегрирана, неграмотна, безработна, гладна и бедна, и несъобразяваща се със законите на тази държава. Защо ли? Много лесно – поглеждате резултатите от изборните секции в ромските райони, и си отговаряте на въпроса бързо и лесно. И следващото нещо, което също е много важно – не можем да говорим за интеграция на ромското население в България, когато не говорим за бързи и ефективни неотменни наказания при нарушаване на законите в тази държава. Защото само и единствено върховенството на закона към всички граждани, прилагането му без ходатайства, без обаждания по телефона, когато има някакви проблеми като в Асеновград примерно до органите на полиция, прокуратура и други такива, ни прави еднакви пред закона. И ако тези три основни проблема не си ги извадим като изводи от резултатите, посочени в Доклада, който, пак повтарям, отразява абсолютната истина към момента и ние нямаме право да не го приемаме, защото той е такъв в резултат на действията или бездействията или намесата на нас политиците, и на много други хора, имащи отношение към това. Не трябва да пропускаме, че организации, които издават речници на цигански език в България, са основните двигатели на интеграцията. Ако казвате, че един речник на цигански език помага за интеграцията, аз няма да се съглася. Но те са там. И те също там трябва да направят своите изводи какво точно и как точно да го направят. Така че, колеги, призовавам Ви да приемете Доклада, но по-важното е друго – всеки от нас да си даде реална и точна сметка: какво правим и как децата ни и внуците ни ще живеят занапред?

Манев, изпълнявал съм Стратегията наистина – споменах го в изказването си, на едно доста по-ниско ниво. Много съвестно съм я изпълнявал и си мисля, че съм дал своя принос за интеграция на ромите много повече отколкото някои, които които го докарват на приказки. Изпълнявал съм Стратегията и заложените в нея политики, защото работа на един държавен служител е да изпълнява държавната политика, в която и да е сфера, в която работи. Само че ролята на политиците е да определят тези политики. В отчета, който е наречен „Доклад“, не видях наистина какви са политиките, които да доведат до някои видими резултати от цялата работа. Всеки път ще Ви давам това за пример. Ако излезем отвън пред Народното събрание и запитаме 10 човека, без значение, случайно срещнати: „Има ли напредък в България по интеграцията на ромите?“ какво ще Ви отговорят? Ще Ви отговорят, че няма такова нещо.

да, хубав е отчетът, аз не обвинявам хората, които са работили нито по отчета, нито в изпълнение на държавните политики по тази Стратегия. Само че какъв е резултатът, пак питам? Ако приемем сега доклада, догодина пак няма ли да се питаме – защо защо сме на това дередже, защо се случва Асеновград, защо се случват другите събития, защо бият докторите, същите тези роми? Защото 90% от побоищата над докторите са именно от този етнос. Все въпроси, на които в този Доклад аз не намирам отговор и Вие няма да можете да ми кажете отговора.

Имах предвид, че голяма част от държавните служители, особено на ръководни длъжности, реагират към проблемите с присъединяването и с интеграцията на ромите по този начин: „Аз изпълнявах своите задължения съвестно“ и точка. А от тях хората на терен, защото Вие наистина бяхте човек на терен, се очакваше и се очаква да дават идеите, да дават реалните предложения по административната линия, за да могат да се вземат решения, защото такъв е реда на управление на една държава – от тези, които са на терен, да идват инициативи. Това исках да кажа. Що се отнася до всички останали думи, които казахте тук, ще бъда безкрайно кратък. От днес нататък аз публично пред всички казвам, че с този, който не може да ми отговори

Днес обсъждаме важен документ – документ, който не е преувеличено да кажем, че касае българската национална сигурност; документ, който би трябвало да отчита свършеното по един от животрептящите въпроси на България, касаещ нейната демографска структура, и, да го кажем още по-ясно – цивилизационното бъдеще на България. Какво виждаме насреща? Виждаме ниско ниво на дебата, виждаме липса на елементарна експертност и разбиране за какво става дума. Най-важното, което виждам, е липсата на елементарна тревога за проблем, който касае непосредственото, подчертавам – непосредственото, до 15 – 20 години бъдеще на тази страна. Вижте как започва само Докладът на чисто лингвистично ниво: „Националната стратегия прилага интегриран подход за решаването на комплексния характер на многоаспектните проблеми, засягащи уязвимите лица от ромски произход и лица в неравностойно положение от други етнически групи“.

Първо, Докладът страда от структурни проблеми, той страда от структурни проблеми, защото липсва ясен подход към проблема като такъв. Проблемът за така нареченото „циганско малцинство“ в България, не използвам термина „ромско“ поради известни за специалистите причини, е поставил грешни приоритети, оттам имате грешни решения, оттам имате резултатите, които имате, сиреч – никакви. Те се изразяват в следното. Първо, проблемът на циганското малцинство в България, разбира се, зависи от въпросите, свързани с образованието, но те не са централният въпрос, те са следствие. Проблемът с циганското малцинство действително включва проблемите на здравеопазването, но те са следствие, а не причина от другите два. Проблемите, свързани с циганското малцинство действително касаят и проблемите, свързани с жилищната политика и настаняване, но те са следствие от другия проблем. В какво се изразява основният проблем с циганите в България? Тяхното пълно цивилизационно изключване от цивилизованото българско общество за последните 25 – 30 години. Всичко друго е следствие, уважаеми колеги. Той се изразява в това, че преди 25 – 30 години това малцинство беше интегрирано в България що-годе, и с моркова и тоягата българската лоша социалистическа държава успяваше да направи така щото това население да бъде що-годе с приличен здравен, образователен и най-вече, забележете, трудов статус. Какво стана преди 25 – 30 години? Тези хора бяха изхвърлени от реформиращата се българска икономика тоест, другото име на ликвидирането на индустрията в България. По този начин те бяха лишени от елементарни трудови… и оттам социален статус. От там нататък идва всичко останало: капсулирането на тази общност – нейната бедност, оскотялост, превръщането на циганските гета в анклави на престъпност и, забележете, анклави, застрашаващи българската национална сигурност. Не знам дали на колегите в тази зала им е известно, че най-голямото циганско гето на Балканите и май и в Европа – Столипиново, е гето, в което се намира огнището на ислямския фундаментализъм в България? Нима си мислите колко дълго време още ще продължи това? Колко дълго време още ще продължи и ситуацията, в която структурата на остатъчното българско население в тази страна, която е 5,5 милиона, за специалистите, те много добре знаят за какво става дума циганското малцинство в България е около 1 милион. Структурата на това циганско малцинство, забележете, в млада и средна възраст, е в 50 и повече процента в сравнение с така наречения „държавотворен народ“ българите – колко време мислите, че това нещо ще продължи по този начин? И второ, което е много важно. Докато ние тук си играем на стратегии, което не е нищо друго, освен отбиване на номер, същевременно там, в тези гета зрее бомба, и тази бомба започва да гърми, все повече и все по-начесто. В тази работа има закономерност, за който има очи да вижда, и който има компетентността, каквато аз не виждам. На следващо място, не знам дали сте забелязали, че държави и общества се взривяват отвътре именно с наличието на такъв готов взривоопасен материал. Така че, когато говорим за тези неща, на Вас ще Ви стане ясно, че бъдещето на отношенията между българите и циганите не е в полза на българите. Тук трябва да се замисли този парламент. От водеща нация, каквато тя е била преди 120 г. „прусаците на Балканите“, така са ги наричали българите, българите постепенно се свиват като шагренова кожа – от Македония, от Поморавието, от Беломорието, от Източна Тракия, от Добруджа. Сега те се свиват в рамките на стара България. Българите се свиват и бягат буквално, като екзодус библейски – не просто от различни територии на страната, те се концентрират в няколко големи града или бягат в чужбина. Изселването през терминал 2, като метафора, е просто спасяване от тази територия, забележете – територия, която е хранела четири империи! В това време циганското население, което забележете, тук искам да бъда ясно разбран, е жертва на този процес, на процеса на демонтаж на България… Когато Вие имате проблеми с циганите си, това е индикация за това, че имате проблеми със собственото си общество, със собствената си индустрия, със собствената си държава. Кой разреши например заселването на огромни цигански маси в градовете абсолютно безконтролно – да не би циганите? Кой разреши създаването на незаконни постройки на територията на тези гета – да не би циганите? Кой разреши вкарването на наркотрафик и организирана престъпност точно в тези гета, и това се знае от компетентните органи – да не би циганите? Кой разреши на територията на тези гета да се осъществява легална и нелегална, там се знае много добре, фундаменталистка дейност – да не би циганите? Циганите са само донори, жертва и следствие от този проблем. Когато имате проблем с циганите, значи имате проблем със себе си, със собствената си виталност като цивилизация. Както албанците станаха капсул-детонатор за взривяване на една държава на запад от нас, казва се Югославия, така и циганите ще станат капсул-детонатор за взривяването на българската държава, докато тук си играем на игрички, колко сме умни и си подмятаме от ляво и от дясно. Съжалявам, дами и господа, не сте на нивото на проблема.

Благодаря, господин Председател. Да се кача на нивото на проблема. Уважаеми господин Христов, радвам се, че повтаряте неща, които аз говоря и пиша вече 20 години. Стигнали сте до това ниво, благодаря Ви. Значи сте проницателен, интелигентен човек, не се съмнявам. Въпросът е, че патосът, с който говорите сега от тази трибуна, е повторение на думи, и много по-патетично казани от мен и от мои колеги от 2005 г. насам, десетки, може би стотици пъти. Вие сега откривате проблеми, за които сме говорили, за които Вие, Вашите съпартийци са ме нападали, така както не са нападали, не знам какви други врагове. През всички тези години бях посочван, охулван и очернян, точно защото се занимавах с този проблем, точно защото го поставях, точно защото говорех подобни като Вас неща – опасностите от неинтегрирането на циганското население. Само че сега Вие идвате тук, като този, който да посочи с пръст какъв бил проблемът и кой е на ниво. Недейте да бъдете толкова назидателен, защото нямате аудитория от студенти първокурсници имате аудитория от хора, които са в политиката, някои от тях много, много повече време от Вас; хора, които са минали през такива изпитания, през които Вие, ако минете, не знам дали ще оцелеете. Така че бъдете не само по-снизходителен, бъдете и по-разбиращ, че тези въпроси, за които говорим, са наистина много важни. Тези въпроси изискват държавническо отношение. Именно ние от „Обединени патриоти“ сме с този подход – държавническо отношение, изискване, рестрикции. Всичко друго може да бъде тема за дебати. Такива дебати са се водили. Обикновено тази тема е посочвана като щекотлива, като деликатна, като не знам какво още – такава, за която по-добре да не се говори. Но, ние сме говорили, аз лично съм говорил. Аз нямам от какво да се притеснявам през годините – говорил съм и съм я поставял, и съм писал. Стотици текстове имам по този въпрос. Бил съм нападан, заплашван,

Когато нямаш аргументи по същество, имаш аргументи Ad hominem към личността. Аз изказах проблеми съдържателни, Вие се занимавате със скромната ми персона. Едва ли тя вълнува публиката. Второто нещо – дали държа речи пред аудитория от студенти, или пред аудитория от български народни представители, не е лошо аудиторията от български народни представители да се издигне до нивото на някои студентски аудитории.

че става въпрос за изключително важен въпрос, касаещ българската национална сигурност. И в това отношение, господин Сидеров, ние сме на едно мнение с Вас. и реплики.) Е, съжалявам, моето ЕГН е малко по-малко от Вашето. Става въпрос за национален проблем и аз не виждам защо по националния проблем, действително няма единство по въпроса? Това е големият проблем, така че, когато говорим по приемането на тази Стратегия, и с това ще приключа, още един път казвам: тя тя се занимава със следствието, а не с причината. Второ, тя се занимава с излекуването на тези следствия, без да може да излекува основната причина, а основната причина се нарича, колеги, „икономическо включване на малцинството“, но това касае съвършенно друга структура на българската икономика, касае съвършено друга подготовка на това, което се нарича „човешки капитал“ за тази икономика. И сега имаме пожарни мерки, които ние действително трябва да извършим, защото наистина гетата ще се взривяват, но от там нататък възниква по големият проблем за средносрочна, устойчива, независимо от политическия режим, който ще дойде, стратегия по този въпрос. Това е важното и искам да бъда разбран правилно. В противен случай, помните ли онзи прекрасен филм на известния руски режисьор „Слънчев удар“?

Госпожа Снежана Дукова – първо, след това господин Вежди Рашидов. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги! Трябва да Ви кажа, че не станах, защото имам написани десетина страници от някого да ги прочета добре, нито станах за това какво на практика е направено, защото аз се съгласявам с много неща, които казаха колегите от опозицията, и колегите, които казаха от парламентарната група на „Патриотичния фронт“ и ГЕРБ. Станах, защото вицепремиер за първи път присъства на така обсъжданата тема, която Народното събрание ежегодно приема. Високият статут на приема на тези мониторингови доклади наистина трябва да бъде променен от гледна точка на това какво се поднася от зала, и от гледна точка на това когато вадиш кирливи ризи, гледай гредата в своето око, не сламката в чуждото. Станах за това, защото екзистенциалната лекция, която изнесе професорът, иначе уважаван дълбоко от мен, трябва да знаем, че ораторското изкуство е великото майсторство на диалога да умееш да говориш, но да умееш да слушаш също. Това с лекции няма да стане. Само с едно изречение: защото интегрираният подход в тази политика трябва да бъде наистина дългосрочен, и да се смирим от всички посоки – от ляво, от дясно, и от центъра, защото свършено е много, но това, което е свършено, трябва да е много видимо и много ярко, за да може да присъства днес в зала – вероятно то не е точно такова. Искам да кажа, че понякога тишината в залата я определя ораторът, а тя говори много, дори за такива хора като мен, които не са професори, дори ако оратор приключва с това, че приковава залата. И сега малко по темата. Искам да кажа, че аз изразих доста остро становище, когато Комисията, на която съм заместник председател, за гражданските организации и жалбите разгледа този Доклад. Това не е моето първо изказване в годините, и аз смятам, че за това има определени причини, а иначе Мониторинговият доклад е доста аналитичен, но му липсват някои видими неща, за да стане ясен, въпреки че това не зависи от четиримата представители, които работят и обобщават тези справки на различните министерства. Искам да кажа, че образователният процес и всичко това, което трябва да се свърши на тази територия, е индикативна мярка за това, какво трябва да се прави в този регистър на всякаква секторна политика. Вторият голям проблем е, че стандартът за гражданско образование, който ще се публикува, и който беше артикулиран от трибуната, много ясно визира интеркултурното образование, като тема. Никой тук не каза, че в това отношение не само нашите политически действия и държавнически неща, които трябва да се вършат, трябва да влезе всякакъв вид религия, защото това население – казвам всякакъв вид, всички вероизповедания, защото това население много бързо се приобщава към религията. Третото нещо, което искам да кажа, е, че този механизъм е за интегративен подход. От години наред аз за първи път виждам толкова министри, събрани на едно място, които изразяват своята държавническа политика за този подход, защото без това нещата няма да имат реализация в нито една уязвима група, била тя и ромска, колкото и медиатори да изпратим в тази група, колкото и високопарни слова да говорим от тази трибуна. Ниската мотивация – това е вярно, но тя се възпитава, тя се обучава, и когато това направим, интеграцията на пазара на труда ще бъде по-силна. Аз искам да споделя една моя тревога, която колегата проф. Христов артикулира от тази трибуна. Не са виновни ромите, а кой? Тези гета, които се формираха, които започнаха да намаляват с нашето управление, мен също ме притесняват, но регистрирани по 400 човека на един адрес?! Когато това законодателно не се промени, ние няма как да реагираме, колеги. Когато те са регистрирани, те не могат да бъдат премахнати оттам, където са. В този смисъл, няма да говорим за стереотипи, а трябва да бъдем сериозни и отговорни, и наистина на нивото на този дълбок проблем. Защо той е дълбок? И защо не можем да го артикулираме правилно от трибуната? Защото няма индикативна мярка, мониторингова мярка, която да измери броя на това население, което не се легитимира като такова, а е българско, и ние никога и по никакъв начин не можем да измерим това, защото държавната политика е интегративна и тя не може да я дефинира, като такова население по признак „ромски“ или някакъв друг. Така че в този смисъл диаграмите ще бъдат сложни. Аз имам няколко предложения. Трябва да се направят такива критерии, колкото и да ни струва това, каквото и да трябва да направим. Без тази скала не можем да дадем реален резултат на отчет какво точно се случва. Ние бием комар в тъмна стая. Не може да нямаме мерителна единица в тази посока и тя да се дефинира като такава. Второто ми предложение – ясна графика и географска карта по местонахождение. Областните и общинските администрации трябва да се включат изключително много. И аз смятам, че това, което правителството прави като сериозна стъпка в административната реформа, също ще може да успокои този процес и това да се случи. Не гледайте работата с това население като липса на видими резултати. Има ги, но те не са ярки. Аз бих искала да станат ярки и те ще станат само по този начин, по който казах в моите предложения. Благодаря за вниманието. Няма. Господин Рашидов, Уважаеми господин Председател, господин Вицепремиер! Чудех се, като Ви слушам, тъй като аз също съм част от малцинствата в България, дали да взема отношение по този въпрос. Сигурно въпросът е много сериозен по една проста причина – че вече 70 години говорим как да интегрираме, особено това малцинство – ромското, или не знам как е по-правилно, не виждам нищо обидно да кажем и циганско. години почти, от времето на другаря Живков, финансираме проекти, харчим милиони, създадохме циганските барони и още не се интегрира това малцинство. Господин Христов, преди малко се чудех дали да не изляза, защото явно се почувствах много ниско в този парламент, но реших да Ви отговоря. този парламент се надявам, че има достатъчно достойни и умни хора. Лично аз с много от тях общувам. Ако се измерваме по титли, за първи път ще си позволя да кажа: академик съм на две академии – едната е във Франция, другата е в Русия. Член-кореспондент съм на Българската академия на науките, доктор съм на три международни академии, но защо не го споменавам това често? В живота е много важно да сме качествени хора, като хора. Това са нашите титли и звания. Има един истински случай с акад. Дечко Узунов – светла му памет, в Париж, когато го водят от посолството да открият в Солната къща изложбата „Музея на Пикасо“. И, разбира се, с лакти, нокти, много народ, стигат до Пикасо и му представят Дечко Узунов. Марин Димитров, културното аташе, казва: „Господин Пикасо, това е великият български художник, герой на социалистическия труд, лауреат на Димитровска награда,

Има един малък проблем за решаване. Да, тук сте прав – държавата не си е вършила работата години наред. Ако се упрекваме какво е правил за ромското малцинство, ами, всички го правиха. На изборите: нима гласовете не ги купуваха всички? Нима за неплатения ток не си затваряха очите всички в управление? Нима като сечаха дърветата по горите, незаконно, не си затваряхме очите? Не е честно тогава всички да се нападаме от тази трибуна, вместо да се обединим около един важен проблем. Мисля, че вицепремиерът един път се изпусна да каже една хубава фраза. Вижте, когато станем всички равни пред законите, ще се интегрират. И с пари трудно ще стане. стане. Равни пред закона, няма милост за незаконника, няма милост за кражби, няма милост за незаконно сечене на гори, няма милост за продаване на гласове на избори. Ако това го направим всички ние тук, няма начин да не се интегрират. Няма начин! Значи за едни тоягата, за други нищо!? Дори и морков няма. Колеги, няма нужда от толкова дълъг дебат според мен. Извинявайте, не съм и експерт. Вие ще кажете като специалисти, но явно още 70 години ще плащаме пари, за да интегрираме българското население. Те са български граждани. Няма какво да ги делим. Сопата равно за всеки гражданин. Който не му харесва, светът е голям – взема си паспорта и заминава, и плаща данъци на друга държава. Но докато тук ще се плащат данъци, всички равни пред закона – и и Вие, и циганите, и турците. Да, турците се интегрираха, май че. По една проста причина: скромни хора, работливи. Изградихме с „Трудови войски“ панелния социализъм, днес строим хубавия капитализъм. Работим. Работим. Тютюн отглеждат хората. Гурбетчии са. Ето, така ще се интегрират, ще се трудят, но по законовите правила. Стига с тези пари. Всеки път: как да ги интегрираме? Равни пред закона. Вчера гледам филм за джебчиите. Седим и казваме: ей, какви хора имало! Ами, бой през главата, как ще краде? Един ще работи 10 години да си купи телевизор, тоя краде и ние му опрощаваме кражбата. Как така?! Няма да се интегрират. И аз не бих се интегрирал при тази ситуация. Да се обединим, колеги, наистина. Да вкараме правила. Тези правила да работят, да са валидни, и всички да бъдем едни почтени български граждани.

Никой не се е изказвал от групата на „Движение за права и свободи“, затова извинявайте.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 Фактически е изтекла по-голямата част от срока на прилагане на Стратегията за интегриране на ромите. Ефектите, които се отчетоха и в комисиите, а днес слушаме всички в залата, са близки до нулата или малки, прекалено малки. Една стратегия трябва да носи ефекти в дългосрочен план, трябва да дава реални ползи и фактически, за да бъде включена тази общност, трябва да променим начина на прилагане на тази Стратегия. Интегритетът няма мерна единица нито в Стратегията, нито може би по принцип, но ние виждаме интегритета на ромската общност навсякъде около нас. Виждаме на терен каква е, виждаме ефектите от работата по адрес на тази общност. Дори можем да видим тук, в парламента, колко са интегрирани самите роми – какъв процент от нашия парламент е представляван от тях самите. Така че тези хора със сигурност не чакат гръмки слова, много добре направени документи, а чакат реални действия и те зависят от нас, от държавата, зависят от това как ще ги приложим. Ако погледнем ред по ред в сектор „Образование“, там може би са най-големите пропуски. В здравеопазването видяхме част от мерките, които са дали резултати здравни медиатори, други мерки, които се споменаха. Те реално на практика на терен са дали своите ефекти, но най-голямата част от Стратегията и от нашите действия, която трябва да бъде насочена и обърната, е в сектор „Образование“. Ако тези хора не бъдат достатъчно добре подготвени образователно, те няма да дават своя ефект и ще дават отпор и в другите сектори, в които е насочена Стратегията – и в здравеопазване, и в трудовия пазар, и навсякъде другаде. Обвързаността на всички останали сектори със сектор „Образование“ – да има взаимна зависимост в ангажиментите на ромите, е много важна. Когато те получават каквито и да е блага, да имат ангажимента да бъдат достатъчно отговорни към сектора „Образование“. Затова дали тази Стратегия трябва да бъде променяна, дали трябва да бъде писана нова Стратегия, дали трябва да бъде прилагана в детайли, в детайли, отговора трябва да го намерим тук днес или в следващата година. Но трябва да намерим подход, който да дава по-различни резултати. Към момента резултатите не са добри. „Движение за права и свободи“ по принцип и като цяло подкрепя да има специална Стратегия за общността и да се прилага на практика, но днес няма да подкрепи и ще гласува „против“ Отчета за изпълнение на тази Стратегия, защото фактите говорят – резултатите не са добри. Затова на този етап не можем да подкрепим такъв Отчет и настояваме да се работи по-обстойно, за да имаме по-видими резултати, защото на този етап резултатите, колеги, не са видими. Ще гласуваме „против“ и ще следим как се развива останалата част от прилагане на Стратегията до 2020 г. Благодаря Ви. Няма. Заповядайте, уважаема госпожо Жекова, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги! Ще започна с прессъобщението на правителствената служба във връзка с Мониторинговия доклад: Мониторинговият доклад отчита напредъка – напредъка! – за 2016 г. по изпълнението на Националната стратегия. За какъв напредък, колеги, говорим в момента? Трябва всеки от нас да си сложи ръка на сърцето и да каже, че тази интеграция се провали. От 2004 г., когато започнахме да си пишем стратегии, които вътре са пълни с демократични термини и кухи фрази, първата стратегия беше за интеграцията на учениците от ромските малцинства в сферата на образованието от 2004 г., започна Десетилетието на ромското включване 2005 – 2015

само секундичка, да продължа с това, което искам да кажа. Защо се провалихме? Пак се връщам на прессъобщението, като зачитам в сферата на образованието: „В областта на образованието като положителен резултат е отчетено въвеждането за първи път в българското училище на стандарт за гражданско, здравно, екологично, интеркултурно и така нататък образование.“ Уважаеми колеги, 21 000 ученици през тази учебна година не са тръгнали на училище. 99% от тях са от ромската общност. За какво образование говорим, след като те не са тръгнали на училище? След като не можем да ги накараме да влязат в училище и точно днес, когато е протестът на служителите на МВР, чухме за мерките. Нали щяхме да опазваме обществения ред във всяко населено място със служителите на МВР?! Днес служителите на МВР имат нови отговорности,

Ако сте си направили труда да отворите страницата на Националния съвет по етнически и демографски въпроси и видите Отчета за дейността на Националния съвет по етнически и демографски въпроси за 2016 г., ще прочетете – написан е един чудесен проект, който е защитен, и той се нарича: „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол на Националната стратегия за интеграция на ромите“. ромите“. Договорът по този проект е сключен на 31 март 2015 г. и е със срок на изпълнение до края на 2016 г. Сега, в средата на 2017 г., след като отчитаме този Мониторингов доклад, защо не ни беше представен този Проект? Защо не ни беше представен този Проект?! Ето го измерителя. След като се е разработила такава система за мониторинг и оценка, защо не я видяхме в този Мониторингов доклад?! Като заключение ще кажа само едно последно нещо.

Уважаеми господин Председател, уважаема колежке! Аз виждам, че експертното мнение все пак започва да взема власт в тази зала. Жекова, извинявам се. Най-вероятно като общински съветник и така нататък познава проблемите и говори за тях професионално. въпрос, ако искате, да го обсъдим с нея. Бихте ли ми казали кой създаде тези гета в крайна сметка, защото в тази зала много си говорим на тази тема, но никой не го казва? Дали не беше създадено с едно Министерско постановление още 1958 г.? Дали пък не носи и някой отговорност като наследник на тези, които създадоха тези гета, вътре да работи в тях истински? Но това не е най-важното. Най-важното е друго. Според мен може би трябва да споменете какъв е най-големият проблем на общността – че когато някой успее да пребори сегрегацията, разделянето, или каквото и както да го наричате, и завърши средно, висше образование, реализира се, постигне резултати, първата работа, която той се стреми да направи, е да се скрие от общността и да казва, че не е неин член. И ние не можем да показваме добрите примери. Това е един от най-големите проблеми. Аз предлагам и Вие да го обсъдите тук. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Председател. Като цяло изразявам съгласие с това, което колежката спомена. Но една Стратегия е такъв документ, че следва да разрешава поне в краткосрочен и средносрочен план определен проблем. Сама по себе си тази Стратегия не се бори наистина с огнището на този проблем. И тук ще направя една съпоставка – това е като лечението на болен човек. Българското общество в България има заболяване, болно е. Ние обаче не се борим с първопричината чрез тази Стратегия, а се борим с последиците. Това е като на болен от бронхопневмония да му даваме аспирин, за да му се свали температурата. Няма антибиотик, иначе казано, в тази Стратегия. Ние не се борим с истинския проблем по отношение на циганите в България, а той има и решение, имаше и антибиотик, и беше добре приложен. Той се казва икономика и работа. Когато имаха работа, когато икономиката на България работеше, и то в близкото минало преди 20 – 25 години, тогава нямаше такъв проблем. Сега обаче нямат работа и, естествено, тук се навързват всички останали причини, с които по някакъв начин се опитваме да се борим с една абсолютно калпава, да не я нарека, Стратегия. Благодаря Благодаря Ви, уважаеми господин Попов. Трета реплика – народният представител Юлиан Ангелов. Господин Председател, дами и господа! Интересно е как БСП формира подобни доклади и философия за решаването на проблемите, свързани с циганите, през годините, включително и ДПС, и по времето на Станишев, и по времето на Орешарски, как са гласували, включително отпускането на средства. Изведнъж днес те са против! Изведнъж разбрали, че има проблем! Кой Кой създаде проблема с тези хора, които живеят в България? Някои от Вашите представители ги наричат „малцинство“. В България, господа, няма признати малцинства – има етнически групи. И това трябва да Ви е известно, когато говорите от тази трибуна. И другото, което ще добавя. Откъде идва проблемът?

И още нещо ще добавя. Явно сте забравили първите години на демокрацията: чий електорат бяха те и кой направи така, че да правят каквото си искат в гетата? Тогава Вие застанахте зад това да не бъдат притеснявани, защото те гласуват за Вас. Така че когато говорите за проблемите с циганското население в България, върнете страниците назад и вижте как Вашата партия ги заселваше и разселваше, как им даваше апартаменти за многодетни семейства, как им даваше помощи! От 100 хил. ги направихте 600 хил. за 45 години! Вие създадохте проблема с Вашите измислени коминтерновски решения! Имате думата за дуплика, госпожо Жекова. Ако можете да се върнете към Доклада, ще е добре. Уважаеми колеги! Явно Вие слушате само собствените си гласове. ...е, че всеки от нас в тази зала трябва да сложи ръка на сърцето си и да признае, че ние се провалихме в интеграцията. Всички ние! Говорим за всички стратегически документи през тези години. Това, което искам да Ви кажа – правите голяма грешка постоянно да се връщате в миналото. Сега сме 2017 г. Проблемът е голям – трябва да тръгнем да го решаваме заедно и с консенсус в тази зала.

Има ли други изказвания? Заповядайте. След процедурата по начина на водене ще дам прекъсване от 30 минути. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Процедурата ми по начина на водене е във връзка с направената реплика от колегата, която нямаше нищо общо, ама нищо общо с темата, която днес обсъждаме. Аз разбирам, че таванизацията на анализа се свежда единствено до това какво е било направено от БКП и от БСП съответно. Уважаеми колеги, призовавам Ви – и това, което колегата Христов обясни: бъдете на по-голяма висота поне в тази дискусия. Благодаря Ви.

В почивката в северното фоайе ще бъде открита фотоизложбата „Аз съм българка“, дело на фотографа Радослав Първанов. Тя е част от Националния проект, в който се представя красотата на българката, романтиката на националните ни носии и магията на българската природа. Всички народни представители са поканени да присъстват, както и Вие, господин Вицепремиер.